kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Po članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim

celini.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, u načelu.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

prelaska na odlučivanje o podnetom amandmanu, podsećam vas da su sastavni deo Predloga odluke postali amandmani narodnog poslanika Dejana Kesara na članove 1. i 5.Takođe vas podsećam da je narodni poslanik Đorđe Komlenski povukao amandmane na članove 1, 2, 3, 4, 5, 6. i 7. Predloga odluke.Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.Na naslov Predloga odluke amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Ljubiša Stojmirović.Stavljam

amandman.Podsećam vas da je tačkom 2. Predloga odluke predviđeno da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da odluka stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaključujem glasanje: – dva narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje odluke na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njenog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu i o ranijem stupanju na snagu odluke, pristupamo glasanju o Predlogu odluke u celini.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika.Prelazimo

i narodni poslanik Đorđe Komlenski na član 1. Predloga zakona, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

i gospodo narodni poslanici, pošto smo završili sa glasanjem, želim samo da vas obavestim da sledeće nedelje nećemo imati zasedanje Skupštine ne zato što ne želimo, nego zato što nemamo šta da stavimo na dnevni red i, shodno tome, zakazaću sledeću sednicu, odnosno početak redovnog zasedanja, nažalost, na datum koji mi nije naročito simpatičan, 5. oktobar.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu.Hvala vam.